(HDZ)** Molim, prelazimo na Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Gospodin predsjednik povjerenstva Damir Sesvečan. Izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 11. sjednici održanoj dana 19. rujna 2008. godine zahtjev Županijskog državnog odvjetništva u Dubrovniku od 15. travnja 2008. upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom od 14. kolovoza 2008. godine. predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Stipe Gabrića, zastupnika u Hrvatskom saboru zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju te krivotvorenja službene isprave iz članka 292. stavka 1. i 2. i članka 312. stavka 1. Kaznenog zakona. Gospodin Stipe Gabrić zastupnik je 6. saziva Hrvatskog sabora te na temelju članka 75. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskoga sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv istog ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Shodno rečenom, a na temelju članka 23. stavka 2. Poslovnika Hrvatskog sabora, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske uputilo je zahtjev za odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Stipe Gabrića i nakon rasprave Mandatno-imunitetno povjerenstvo na temelju članka 104. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno sa 5 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje slijedeće odluke: Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Stipe Gabrića po zahtjevu Državnog odvjetništva u Dubrovniku, broj KDO 55/07 upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom broj KRIDO 536/08 zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela iz članka 292. stavak 1. i 2. i članka 312. stavka 1. Kaznenog zakona. Obrazloženje imate u nastavku. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Molim uključimo se.

Ovaj prijedlog prihvaćen je većinom glasova, 94 glasa za, 2 suzdržana i 1 protiv. Hvala.